Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama sudjelovanju javnost u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Amandman Odbora za prostorno uređenje i zaštitu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 zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Izvolite.

donešena 98. godine, konvencija koja pokriva pravo pristupa informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša. Dakle, kompletna ova Arhuška konvencije obuhvaća pravo javnosti da sudjeluje u svim segmentima donošenja zakonskih propisa, provedbe, prihvaćanja tih propisa, pripreme i kasnije čak i mogućnost pristupa pravosuđu ukoliko ovlašteni predstavnik javnosti nije zadovoljan onim što se dogodilo. Ova Konvencija je stupila na snagu 2001. godine nakon što su je potpisale određene države, a ono što je značajno danas je 39 država ratificiralo ovu Konvenciju. Europska unija je 2005. godine tek prihvatila ovu Konvenciju tako da i ovaj naš, naše prihvaćanje, naša ratifikacija je u okviru našeg MPPU-a, dakle, približavanja Europskoj uniji i mi smo odlučili dati ovu Konvenciju na ratifikaciju. Inače smo je potpisali 98. godine, kad i ostale države, dakle u samom "orusu", prilikom održavanja 4. Konferencije ministara u Danskoj, a dobar dio ovih odredbi koje su vezane uz Arhušku konvenciju je danas prisutan u našem zakonodavstvu. Ono što je važno za istaknuti, ova Konvencija pokriva 3 tzv. stupa kad se govori o 3 tzv. stupa kad se govori o Arhuškoj konvenciji. To je pristup javnosti, pristup informacijama. Drugo je sudjelovanje u donošenju odluka, odlučivanju o okolišu i 3. stup to je pristup javnosti pravosuđu. Europska unija je donesla 2 direktive, direktive koje pokriva, ova prva 2 stupa, dakle pristup informacijama i sudjelovanje u javnosti. Sudjelovanje u javnosti i odlučivanju. Međutim, ovaj 3. stup, pravo, pristup pravosuđu još nije riješen direktivom. Mi ćemo određene dijelove konvencije koji nisu do sada pokriveni obuhvatiti našim novim Zakonom o zaštiti okoliša koji će biti gotov do kraja godine, a vjerojatno će u Saboru biti prihvaćen, odnosno bit će u proceduri saborskoj početkom sljedeće godine. Evo, ja bih toliko. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, uvaženi zastupnik Širac. Hvala Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na 46. sjednici održanoj 7. prosinca Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša s Konačnim prijedlogom Zakona kojeg je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. studenog 2006. godine, uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istakao je da je Republika Hrvatska 25. lipnja 1998. godine potpisala navedenu Konvenciju te ovom ratifikacijom potvrđuje opredjeljenje za otvorenost i slobodan pristup informacijama u okolišu, sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu, te pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Važeći propisi predstavljaju dostatan okvir za provođenje Konvencije uz potrebne intervencije donošenjem novog Zakona o zaštiti okoliša i temeljem njega podzakonskih propisa. U raspravi na Odboru uočeno je kako je u tekstu prijevoda Konvencije na hrvatski jezik potrebno sukladno izvorniku na engleskom jeziku u članku 9. stavak 1. u prvom podstavku broj 3. zamijeniti brojem 4. te riječi: "nepravedno" zamijeniti riječima: "nepravilno". U navedenom članku 9. ujedno u stavku 1. u drugom podstavku iza riječi: "suda" potrebno je brisati riječi "obavlja jer je suvišna". Stoga je Odbor predložio amandman na tekst prijevoda Konvencije na hrvatski jezik s kojim se predstavnik predlagatelja suglasio. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti hrvatskom zakonu donošenje ovoga Zakona. Gospodine potpredsjedniče, uz ovo Izvješće odbor prilaže u pismenom obliku i amandman. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Širac. Izvolite. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti, odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša jer se tom Konvencijom sveobuhvatno uređuju važna pitanja iz ovlasti zaštite okoliša kojima se javnosti osigurava pravo pristupa informacijama, sudjelovanje u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Ovom Konvencijom detaljno se regulira obaveza država koje su ratificirale Konvenciju u pogledu razdiobe informacijama okolišu, uključivanje javnosti u postupak donošenja odluka bitnih za okoliš i to poduzimanjem zakonodavnih i drugih mjera radi omogućivanja pristupa informacijama okolišu, sudjelovanje javnosti u ranim fazama u postupku donošenja odluka o okolišu te pristup pravosuđa u slučaju povrede tih prava. Konvencijom se promiče odgovornost građana prema okolišu i osigurava aktivna uloga građana i udruga u području zaštite okoliša u odlučivanju o okolišu. Države koje su ratificirale Konvenciju obavezne su dostavljati redovita izvješća o provedbi Konvencije. Predviđeni su mehanizmi kontrole i sankcija za provedbu odredbi Konvencije. Istakao bih da je Republika Hrvatska Zakonom o pravu na pristup informacijama koji je donijet još u 2003. godini kao općim propisom osigurala svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pravo pristupa informacijama o okolišu koje čuva javna vlast kod sebe ili kod nekoga drugoga. U području zaštite okoliša odredbe zakona provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koristeći najsuvremeniju tehnologiju informiranja, a kao što znate to je tisak, to je televizija, a isto tako i web stranica Ministarstva zaštite okoliša i naravno sva ona druga sredstva koja stoje stoje na raspolaganju razne publikacije, časopisi i izvješća i sve ono što se može na savremeni način može pružiti javnosti. U pravnom sustavu na području zaštite okoliša Republika Hrvatska ima na odgovarajući način reguliranu obavezu obavještavanja javnosti i sudjelovanja u javnosti u zaštiti okoliša. Ta pitanja detaljno su uređena Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o prostornom uređenju i drugim zakonima kojima se uređuju pitanja okoliša kao što je Zakon o zraku, o tlu, o vodama, o moru, o klimi, biljnom i životinjskom svijetu, kulturnoj baštini. Navedene propise provode tijela javne vlasti Republike Hrvatske koji su prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave dužna obavezno pružati podatke, obavijesti i upute građanima i pravnim osobama te davati izvješća i upoznavati javnost o obavljanju poslova iz djelokruga svoga tijela putem sredstava javnog informiranja ili na drugi prikladan način. U pogledu sudjelovanja javnosti u odlučivanju o pitanjima okoliša naše zakonodavstvo, prvenstveno one koji uređuje pitanja okoliša omogućava provedbu ove Konvencije, ali uz uvjet da se naš Zakon o zaštiti okoliša uskladi sa europskim zakonodavstvom i to prvenstveno sa dvije direktive i to direktivom o pravu na pristup informacijama i direktivom o sudjelovanju javnosti. Usvajajući ovaj Zakon Republika Hrvatska preuzima obavezu da u državnom proračunu osigura dodatna sredstva za provedbu Konvencije. Ministarstvo zaštite okoliša procjenjuje da će se povećati obijm poslova kako na državnoj i na regionalnoj, ali i na lokalnoj razini radi čega će trebati dodatno zaposliti i osposobiti nove kadrove, investirati u opremu i u prostor. Najveći dio troškova provedbe Konvencije odnosit će se na osiguranje prava na pristup informacijama, dok će troškovi za sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu i pravu na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša ovisiti o obujmu zahtjeva javnosti za sudjelovanje kao i o broju tužbi. Dio sredstava za provedbu Konvencije naročito na regionalnoj i lokalnoj razini moći će se osigurati iz međunarodnih programa i pomoći i međunarodnih fondova. Ratifikacijom ove Konvencije koju je ratificiralo 39 država, a i Europska unija i koja je stupila na snagu 30. listopada 2001. godine Republika Hrvatska bi na razini Ujedinjenih naroda i Europske gospodarske komisije potvrdila svoje opredjeljenje za otvorenost i slobodan pristup informacijama o okolišu kao i osiguranje sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša te pristup pravosuđu u skladu sa svjetskim standardima, stoga će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovoga Zakona.

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ispred kluba Hrvatske narodne stranke želim reći da ćemo mi apsolutno podržati Arhušku konvenciju i ona je u biti za svaku pohvalu. Mi danas u principu i ne raspravljamo o sadržaju same Konvencije, mi ju prihvaćamo ili ju ne prihvaćamo, nego bilo bi dobro da danas ipak nekoliko minuta svi klubovi posvete upravo implementaciji same Konvencije jer to je suština realizirati ono što se nalazi u toj Konvenciji, pa mi dozvolite možda samo nekoliko riječi na tu temu. Prije svega po našoj ocjeni ovo je uistinu jedan sveobuhvatan međunarodno pravni dokument kojim se ne samo omogućuje pristup javnosti, svim informacijama s područja zaštite okoliša već građanima omogućuje i participaciju u odlučivanju. I ono što je državni tajnik rekao svakako trebamo nastojati osigurati da se osigura i jedna pravna zaštita onih građana koji eventualno ne dobiju te informacije da vidimo na koji način osigurati da sudskim putem ili putem administrativnih mjera koje bi im stajale na raspolaganju konačno dođu do tih informacija. konvencija ide apsolutno u prilog našim građanima da dobiju sve relevantne informacije koje ih zanimaju ali još važniji je ovaj segment ja bih rekao koji posebno podvlači ulogu civilnog društva u zaštiti okoliša i pravo svih udruga građana da dolaze do tih informacija. Ono što nije ovdje rečeno a čega se često puta naši gospodarstvenici boje da će na taj način morati odavati i određene poslovne tajne što nije točno. To moramo reći. To nije točno. Sve tvrtke dužne su davati podatke glede emisije u zrak, vodu, tlo itd., građani pardon poslovni subjekti su itekako zaštićeni tom konvencijom. Samo mi dozvolite evo da nađem na stranici desetoj sam si zapisao. Dakle, zahtjev za informacijama o okolišu može biti odbijen ako se radi o povjerljivim poslovnim, industrijskim informacijama kako bi se zaštitio zakonski, gospodarski interes. To treba reći. To je važno reći. Dakako to sa emisijom nema nikakve veze, o emisiji moramo govoriti, moramo imati te informacije i moramo imat mogućnost da svaki građanin i svaka udruga, svaka tvrtka, svatko koga to zanima može doći do tih informacija. Ono što smo mi u klubu Hrvatske narodne stranke primijetili tijekom naše rasprave o ovom prijedlogu jeste sljedeće. Ja bih pokušao možda državnom tajniku uputiti neka pitanja pa u završnoj riječi može nam malo pomoći oko toga. Naime, prvo pitanje koje se pojavilo je a znamo koliko je značaj lokalne i regionalne zajednice kod realizacije Konvencije iz ARHUS-a nas zanima da li ste u razdoblju od '98. godine kada smo potpisali do danas je evo 8 godina proteklo imali priliku sa savezom gradova, sa zajednicom županija upravo raspravljati o pojedinostima vezanih uz implementaciju ove konvencije jer je na njima veliki dio zadatka? Mi ovdje ako prihvatimo i ratificiramo tu konvenciju znamo da veliki broj obveza prenosimo na njihova ramena. Drugo, da li se jer ovdje se u uvodnom dijelu glede ocijene sredstava potrebnih za provođenje zakona ne kaže ništa konkretno, da li je Ministarstvo financija razmišljalo o decentraliziranju sredstava upravo iz istog razloga da ne bi na lokalnoj i regionalnoj razini došlo do situacije da oni nisu financijski u stanju osigurati određene stavke iz ove konvencije? Treće, što će Vlada učiniti u smislu obavještavanja građana i udruga građana o njihovim pravima od sutra kada ovu konvenciju ratificiramo? Mislim da je važno da tu informaciju damo na adekvatan način svim onima koji su zainteresirani da mogu od sutra na određeni način imati pristup svim relevantnim informacijama koje ih zanimaju. Četvrto pitanje, će redovni godišnji sastanci svih potpisnika ove konvencije. Nas zanima tko će biti u sastavu toga našega našega tima, našeg izaslanstva koje će odlaziti na te sastanke, da li su to ljudi samo ispred ministarstva ili je moguće da tu bude i netko ispred našeg saborskog Odbora za zaštitu okoliša? Mislim da je to važno, da smo mi danas preuzeli ovu ratifikaciju ovdje kao Sabor, velike obveze i bilo bi jako dobro po nama u klubu da predsjednik našeg Odbora za zaštitu okoliša saborskoga odluči tko bi bio u toj delegaciji. Mislim da to ne bi bilo loše. Peto pitanje, da li je moguće da zaključke koje će se ionako pripremati redovno i upućivati vjerojatno tajniku ovog gospodarskog povjerenstva UN-a za Europu, da li možemo se dogovoriti evo danas, kao jedan od zaključaka da kopiju tog izvješća redovno dobiva i saborski Odbor za zaštitu okoliša pa će naši kolege u odboru reći da li treba i prema plenarnoj sjednici ići sa nekim točkama ako vidimo da implementacija ove konvencije ne bude išla onako kako se planira jer to je bit onog što danas činimo, da se dogovorimo o implementaciji konvencije, o njenom provođenju? I potpuno se slažemo sa kolegama iz Odbora za zaštitu okoliša da u samom tekstu i u prijevodu ima niz loših pojedinosti, neadekvatnih, nepreciznih prijevoda, ja sam neke od njih i notirao a i u uvodnom dijelu teksta. Evo, uvodni dio teksta na strani četvrtoj, glava četvrta također red ponovo četvrti posebice lokalne uprave i samouprave. To nam se stalno događa. Smiješno je da ljudi koji pišu ovakve prijedloge zakona ne znaju o ustroju naše države. Lokalna uprava, to je smiješno. Stalno se ponavlja a u samom to nije dobro, to ne može biti. I na stranici osmoj u prijevodu samoga teksta tijelo državne, regionalne i druge uprave. Pogledajte izvorni tekst na engleskom jeziku pa ćete vidjeti da to nije nikakva druga uprava, nego druge razine vlasti jel'. Misli se na lokalnu samoupravu. Hvala lijepo. Dakle, klub HNS-a će apsolutno podržati ali vas molimo da se ove korekcije naprave i da nam dadete odgovor na ova pitanja koja smo postavili. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik u ime kluba IDS-a Valter Poropat.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Dozvolite mi da u ime kluba IDS-a kažem par riječi o ovom pitanju. Kao prvo klub IDS-a podržat će ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti, odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Pitanje zaštite okoliša uvjeren sam da je kod većine hrvatskih građana postalo jedno od važnijih pitanja života u cjelini i želim vjerovati da ćemo našim nasljednicima ostaviti okoliš u kojem će moći zdravo živjeti. Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju o okolišu i pristup u pravosuđu u pitanjima okoliša je najobuhvatniji međunarodno-pravni međunarodno-pravni dokument kojim se javnosti osigurava pravo pristupa informacijama, sudjelovanje o odlučivanju o okolišu i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Ovaj međunarodno-pravni instrument vrlo detaljno i sveobuhvatno regulira obveze država u vezi razdiobe informacija o okolišu te u vezi uključivanja javnosti u postupak donošenja odluka bitnih za okoliš i to poduzimanjem zakonodavnih i drugih mjera radi omogućavanja pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u raznim fazama u postupku donošenja odluka o okolišu te pristupa pravosuđu u slučaju provedbe tih prava. Stranke su obvezne davati redovita izvješća o provedbi konvencije, predviđeni su mehanizmi kontrole i sankcija za provedbu odredaba konvencije. Republika Hrvatska potpisala je konvenciju o pristupu informacijama o sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu po pitanjima okoliša još 25. lipnja 1998. godine na 4. ministarskoj konferenciji "Okoliš za Europu" koja je održana u Danskoj. Konvenciju je do sada potvrdilo, odnosno ratificiralo 39 zemalja te regije europske zajednice. Ovaj sustav pružanja informacija za zaštitu okoliša izravno i konkretno nadograđuje postojeći informacijski sustav koji je ranije potpisan, propisan Zakonom o zaštiti okoliša, a temeljem kojeg se putem Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša provodi dostavljanje podataka o okolišu i njegovim sustavnim dijelovima kao zrak, voda, tlo, more itd. Konvencijom se promiče odgovornost građana prema okolišu, osigurava se aktivna uloga građana u odlučivanja o okolišu jer omogućuje svim članovima društva bolje ispunjenje novih dužnosti pojedinačno i udrugama u području zaštite i poboljšanja okoliša za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Ono što je posebno važno, konvencijom je isto tako priznata ključna uloga koju u društvu imaju nevladine udruge iz područja zaštite okoliša kao važan čimbenik u iznošenju mišljenja javnosti zainteresiranih za pitanja okoliša. Zainteresirana kritički svjesna javnost, dužan je sudionik u razvoju demokracije. Klub IDS-a ponavljam još jednom, podržat će ovaj prijedlog. Hvala Zahvaljujem. Završno, državni tajnik Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih se iskreno zahvalio odborima i klubovima zastupnika na ovome što su podržali donošenje Zakona o potvrđivanju arhuške konvencije i posebno bih se zahvalio na primjedbama koje smo dobili na tekst, mi ćemo svakako nastojati poboljšati tekst prilikom, prije njegove objave. Jasno da ćemo prihvatiti amandmane koji su dani na članak 9. Odbora za prostorno uređenje. Ono što bih možda samo rekao da jasno je i važno je istaknuti da se poslovne tajne neće moći objavljivati i da je to dio onaj koji je dan u samom tekstu. Što se tiče rasprave i upoznavanja zainteresiranih strana posebice lokane zajednice ja bih vam htio skrenuti pažnju na činjenicu da je jučer, upravo jučer održana tzv. radionica gdje su kroz suradnju sa nizozemskom vladom i pomoć nizozemske vlade upravo bili pozvani predstavnici lokalne zajednice i upoznati su sa odredbama arhuške konvencije i pravima i obvezama koje oni imaju u tom dijelu. Sredstva što se tiče lokalne zajednice oni se ipak, upoznati su sa troškovima, eventualnim troškovima i mogućnostima koje moraju osigurati, ali sredstva su osigurana u državnom proračunu za sljedeću godinu u iznosu od 470 tisuća. Dakle imamo točno alocirana sredstva koja će se trošiti za promicanje svih onih stvari koje su vezane uz arhušku konvenciju. Nevladine organizacije su isto tako uključene u radionice u raspravu i u rad vezano uz njihova prava. Ja moram reći ovdje da smo mi jedan od rijetkih radnih skupina koje u okviru pregovora sa Europskom unijom imaju uključene i predstavnike nevladinih organizacija u taj rad tako da su oni u potpunosti svjesni onoga što ih čeka, ali i onog što se radi na tom planu, dakle kroz edukaciju radionice u razgovoru sa nevladinim organizacijama mi surađujemo sa nevladinim organizacijama i radimo na njihovim pravima, a isto tako ne samo nevladinim organizacijama nego čak i sa gospodarstvom u pripremama zakonskih prijedloga imam odboru suradnju sa njihovim udrugama tako da mislim da je ovaj dio zaista na obostranu korist i na našu i na njihovu. Vaš prijedlog uvažena zastupniče Dorić da se uključi saborski Odbor za zaštitu okoliša i u izvješta, i u rad konvencije, konferencije stranaka, mislim da možemo samo pozdraviti i u svakom slučaju ukoliko se predstavnici odbora žele uključiti kasnije kasnije i na konferenciju stranaka bit ćete dobro došli i mi ćemo vas o tome redovito izvještivati i čim je veći broj sudionika uključen u ovaj sustav koji je izuzetno odgovoran, ali isto tako i kompliciran, bit će rezultati rada na tom području